i gospodo zastupnici, otvaram sjednicu. Nastavljamo sa raspravom o: - Konačni prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za financije i državni proračun i Odbor za zakonodavstvo. Državni tajnik u Ministarstvu financija Ivica Mladineo će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici. Pred nama je Konačni prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Razlozi za donošenje Konačnog prijedloga zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost su pregovaračko stajalište za poglavlje 16 koje se odnosi na poreze i provedba mjera iz nacionalnog programa Republike Hrvatske za pristupanje Šta se mijenja u Zakonu u porezu na dodanu vrijednost? Mijenja se vlastita potrošnja na način da je do sada oporezivanje vlastite potrošnje koja se odnosila na reprezentaciju i na korištenje prijevoznih sredstava bilo dosta komplicirano, sada se samo pojednostavnjuje na način da se kod ovog oporezivanja nema pravo na 70% pred poreza za reprezentaciju i 30% pretporeza koji ulaznim računima za prijevozna sredstva, znači sve ostaje na isti način samo je dosta jednostavnije za porezne porezne obveznike, za evidentiranje i vođenje te evidencije. Također kod isporuke dobara do sada su se sva dobra koja su se ispoređivala po povoljnijim uvjetima oporezivala a sada se uvodi da na isporuke uzoraka ili poklona manje vrijednosti do 80 kuna pod uvjetom da se daju povremeno i ne istim osobama se ne bi oporezivalo. Mjesto oporezivanja usluga u vezi sa inozemnim poduzetnicima to je jedna novina da je do sada usluga koju su obavljali domaći poduzetnici, inozemnim poduzetnicima oporezivalo prema sjedištu poduzetnika, davatelja usluga, to se odnosilo na telekomunikacijske usluge, emitiranja radia i tv i pristupa i do i prijevoz i prijenos putem sustava distribucije prirodnog plina, električne energije. Sada ide na način da ide prema sjedištu, prebivalištu poreznog obveznika koji je primio tu uslugu. Također se uvodi oporezivanje usluga inozemnih poduzetnika u tuzemstvu. Oni porezni obveznici inozemni koji do sada nisu imali sjedište, boravište ili poslovnu jedinicu u Hrvatskoj ukoliko obavi bilo koju uslugu moraju se prijaviti u sustav PDV i …/Govornik se ne razumije./… broju od porezne uprave moraju imati poreznog zastupnika i na osnovu toga bi se oporezivali njihove robe ili usluge. Porezna osnovica pri uvozu do sada je bila carinska vrijednost a od sada u poreznu osnovicu kod uvoza uključuje se uz carinu posebni porezi, pristojbi ali i svi troškovi do prvog mjesta odredišta u Republici Hrvatskoj. Isporuke zubnih nadomjestaka, to je došlo do jedne promjene, do sada se to oporezivalo sa stopom nula, pa se imalo pravo na odbitak predporeza a sada bi to bilo oslobođeno. Jedna velika promjena a to je promjene za jedan poseban članak, članak 11. zakona je bio potpisan kao oporezivanje prema institutivnom pristupu, znači prema instituciji kao što su bile bolnice, banke, škole, fakulteti, dječji vrtići, starački domovi, oni su sada bili oslobođeni i nisu na sve svoje usluge plaćali porez na dodanu vrijednost a sada se to mijenja, sada ide prema vrsti usluga. Tako da od promjene ovoga zakona univerzalne …/Govornik se ne razumije./… usluge bi bile oslobođene, pretplate javnog radia i tv šta nam je do sada i bio problem, sada sa ovim izmjenama zakona one su oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost ali istovremeno nemaju pravo na povrat onog pretporeza na ulaznim računima koji se odnosi na taj dio, koji se odnosi na pretplate javnog radia i tv-a. Poštanske marke također bi bile oslobođene. Tako je oslobođen i PDV na lutrijske igre, igre na sreću u casinima. Najveća promjena je kod financijskih usluga i usluga osiguranja. Do sada su banke i osiguravajuća društva bila oslobođena poreza na dodanu vrijednost a sada su usluge koje se odnose na usluge bankarske i usluge osiguranja su oslobođene tako da sada pošta koja je vršila dio platnog prometa također i FINA koja je vršila dio platnog prometa one za te usluge bi bili oslobođeni poreza na dodanu vrijednosti. Ali i banke i osiguravajuća društva za sve one usluge koje su predviđene da se oporezuju bili bi sa i obveznici poreza na dodanu vrijednost. I tu je onaj od ovih problema koji će biti i za te organizacije ali i za poreznu upravu, dolazi do podjele pretporeza, pravo na pretporez, prema onim uslugama koje su oslobođene i prema onim uslugama koje bi bile oporezive. Porezna oslobođenja kod uvoza, tu dolazi prema onim uvjetima koje smo prihvatili, ukida se oslobođenje za uvoz doniranih proizvoda i ono koje se plaćaju iz inozemnih novčanih donacija, primaju vjerske, humanitarne ustanove, tijela državne uprave, sportske organizacije i Kod međunarodnog prijevoza također se uvode određena oslobođenja a to su oslobođene isporuke, popravak, održavanje i druge usluge za brodove koji plove na otvorenom moru te isporuke dobara za snabdijevanje tih brodova, kao isporuke za popravak, održavanje i zakup zrakoplova koji lete u međunarodnim linijama, kao isporuke goriva i opskrbe tih zrakoplova. Također se uvodi i povrat inozemnim poduzetnicima kojega su im zaračunali domaći poduzetnici za nabavu dobara i usluga koji im služe za obavljanje njihove gospodarske djelatnosti, ali uz jedan uvjet da je to princip uzajamnosti, znači ukoliko i naši poduzetnici imaju pravo u tim zemljama, onda i mi uvodimo za njih. Također i poseban postupak je oporezivanje marže za rabljene automobile i umjetnine da bi se plaćalo samo na onu razliku i proviziju koja bi se obračunavala. Također se ovim zakonom predviđa uvođenje OIB-a, znači osobnog identifikacijskog broja koji bi poduzetnici koristili kao porezni broj na onim svojim računima. Evo, gospodine potpredsjedniče, toliko. Hvala lijepa. Odbori. Zakonodavstvo? Europske integracije? Odbor za financije i državni proračun, predsjednik Odbora gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicima. Cijenjeni kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 36. sjednici održanoj 8. srpnja 2009. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost i to kao matično radno tijelo. U raspravi na odboru iznijeto je mišljenje da je odredba članka 26. stavka 6. konačnog prijedloga zakona diskriminatorna i to je iznio predstavnik Udruge banaka, kazujući da to propisuje da porezni obveznici koji će početi obavljati oporezive usluge, a to će biti i banke, ne mogu ispravit pretporez za gospodarska dobra nabavljena prije stupanja na snagu ovog zakona, odnosno da ne mogu tražiti povrat PDV-a sadržan na ulaznim fakturama za građevine kojima je mogućnost ispravka 10 godina, ali i za druga osnovna sredstva kojima je mogućnost ispravka 5 godina. Isto tako, odbor je dobio na raspravu i amandmane Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske stomatološke komore, Hrvatska obrtnička komora je predlagala povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a sa 85 tisuća na 200 tisuća kuna. Kako je poznato da je uniji 5 tisuća eura granica za ulazak u sustav PDV-a, u raspravi je jednoglasno podržano mišljenje da ne treba prihvatiti te amandmane ni Hrvatske obrtničke komore niti komore komore stomatološke, kao niti ovu opasku predstavnika Udruge banaka. Osim navedenog, u raspravi su predložena dva nova amandmana i to na članak 18. konačnog prijedloga zakona u kojem se predlaže dopuna novog stavka 12. na način da se ne dopušta odbitak pretporeza za nabavu osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, koji se odnosi na iznos iznad 400 tisuća za nabavnu vrijednost po jednom sredstvu. I amandman na članak 21. konačnog prijedloga zakona kojim se predlaže otklanjanje eventualnih nejasnoća glede obveze, obračuna, plaćanja poreza na dodanu vrijednost na vlastitu potrošnju za osobne automobile i druga prijevozna sredstva čija je nabavna vrijednost veća od 400 tisuća kuna. Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, zajedno sa sljedećim amandmanima. Amandman 1., u članku 18. konačnog prijedloga zakona u novom stavku 12. na kraju teksta dodaju se riječi: "nije dopušten odbitak pretporeza za nabavu osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz koji se odnosi na iznos iznad 400 tisuća kuna nabavne vrijednosti po jednom sredstvu." Predloženim amandmanom otklanjaju se eventualne nejasnoće i zadržava se isti opseg prava kao i prije izmjena i dopuna Zakona na dodanu vrijednost, ali se propisuje potpuno ograničenje prava na odbitak pretporeza na osobne automobile i druga sredstva za osobni prijevoz za iznos koji prelazi 400 tisuća kuna nabavne vrijednosti. Amandman 2., u članku 26. stavak 1. konačnog prijedloga zakona mijenja se i glasi: i koristili pravo na odbitak pretporeza, te obračunavali i plaćali porez na dodanu vrijednost na 30% iznad troška amortizacije za iznos do 400 tisuća kuna nabavne vrijednosti tih sredstava, odnosno na 100% iznosa troška amortizacije za iznos koji prelazi 400 tisuća kuna nabavne vrijednosti, obvezni su i dalje obračunavati i plaćati porez na dodanu vrijednost na vlastitu potrošnju na 30% odnosno 100% iznosa od troška amortizacije do isteka amortizacijskog vijeka, odnosno trenutka prodaje, darovanja, otuđivanja, na drugi način ili uništenja tih sredstava." se iskristalizirao nužnim s obzirom na prijelazne odredbe u članku 26. stavku 1. propisano je da su porezni obveznici koji su imali pravo na odbitak pretporeza i obračunavali porez na dodanu vrijednost na vlastitu potrošnju na 30% troška amortizacije obvezni su i dalje obračunavati i plaćati porez na dodanu vrijednost na vlastitu potrošnju na 30% iznad troška amortizacije do isteka amortizacijskog vijeka ili drugog navedenog događaja, potrebno je zbog otklanjanja nejasnoća pojasnit da su obveza, odnosi i na obračun plaćanja poreza na dodanu vrijednost na vlastitu potrošnju za osobne automobile i druga prijevozna sredstva čija je nabavna vrijednost bila veća od 400 tisuća kuna. Hvala lijepo.

Zakon o PDV-u je stupio na snagu '98. godine, a do danas je doživio nekoliko promjena, izmjena, dopuna nekih bitnih promjena, čak bitnijih nego i ove što su danas. Ove koje imamo danas su više usklađenje i … pravnom stečevinom Europske unije, za razliku od dosadašnjih kad su se promjene odnosile na proširenje kruga poreznih oslobađanja, na uvođenje nulte stope za oporezivanje određenih dobara i usluga kao što su kruh, mlijeko, lijekovi, knjige, znanstveni časopisi, ortopedska pomagala itd., kao i usluge organiziranog boravka inozemnih turista u našoj zemlji koja je 2006. zamijenjena stopom 10% za usluge smještaja sa doručkom, polupansiona ili punog pansiona kao i za agencijsku proviziju. Tada je uvedena i stopa od 10% na novine i časopise i to i dnevne i periodične. Prijedlogom ovih izmjena ispunjavaju se obveze iz pregovaračkog stajališta za poglavlje 16. – porezi, ali i obveze iz nacionalnog programa Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji za 2009. godinu. Istodobno ovim izmjenama i dopunama izvršit će se daljnje usklađivanje Zakona o PDV-u s pravnom stečevinom Europske unije. Od ovih najvažnijih izmjena valja istaknuti izmjene u pogledu vlastite potrošnje, jer ovim izmjenama i dopunama pojednostavljuje se oporezivanje vlastite potrošnje. Ali ostaje isto tako porezno opterećenje kao što je i bilo. Prema važećim odredbama vrši se oporezivanje 30% troškova prijevoznih sredstava i 70% troškova amortizacije, a predlaže se da se ne oporezuje 30% troškova prijevoznih sredstava, odnosno 70% troškova amortizacije, već se odmah ograničava pravo na odbitak pretporeza. Ovo je doista jedno tehničko izvrsno rješenje koje puno pojednostavljuje, a suštinski ništa ne mijenja. Ali kad smo već kod tehničkih rješenja ja bih i skrenuo pozornost na i neke tehničke detalje koji opterećuju i poduzetnike i gospodarstvo sa možda čak nekada i nepotrebnom dokumentacijom, pa primjerice iako ovim nije obuhvaćeno, ali bi trebalo i razmisliti o potrebi na primjer na pisanju računa za reprezentaciju s kim se jelo i pilo, imena i prezimena. To doista više nigdje u svijetu ne funkcionira, pa nema potrebe da i u Hrvatskoj na to vrijeme troše i da se zbog toga eventualno i plaćaju i i kazne i podnose prekršajne prijave. Glede isporuke dobara prema važećoj odredbi oporezuje se isporuka bilo kome bez naknade i pod povoljnim uvjetima, a predlaže se da se ne oporezuje isporuka uzoraka i poklona male vrijednosti do 80 kn. Ovo se kaže da je to pod uvjetom da se ne čini često, odnosno da je to povremeno i da nije istim osobama. Čini mi se da ovakva definicija malo ima fleksibilno tumačenje. Ostavlja se previše slobode što je to povremeno i koliko je to puta to sve istim osobama često. Ako se radi o uzorcima to je prilično teško i utvrditi je li nešto prečesto isporučivano bez obračuna PDV-a ili ne. Uvodi se i promjena oporezivanja prema sjedištu primatelja usluga kako ne bi dolazilo do dvostrukog oporezivanja, odnosno neoporezivanja, pa će se telekomunikacijske usluge tako ili emitiranja radija i TV-a, distribucija plina i električne energije ovim prijedlogom oporezivati tamo gdje je sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište poreznog obveznika primatelja usluga. Do sada ubiranje PDV-a od inozemnih poduzetnika koji u tuzemstvu obavljaju isporuku dobara i usluga nije bilo propisano. Ali ovim prijedlogom izmjena i dopuna propisuje se obveza inozemnim poduzetnicima koji u Republici Hrvatskoj nemaju sjedište, boravište ili poslovnu jedinicu, da se registriraju za potrebe PDV-a. Ovim prijedlogom zakona mijenja se i porezna osnovica pri uvozu. Trenutno je osnovica carinska vrijednost robe kod uvoza uvećana za carinu, pristojbu i posebne poreze, a sad se u toj osnovici dodaje i svi troškovi do prvog mjesta odredišta u Hrvatskoj, naravno što povećava, neće ova promjena povećati ukupne troškove i opterećenje. Ali će zasigurno utjecati na likvidnost poduzetnika. Jer će PDV koji budu platili za dodatno za troškove pakiranje od carine do prvog mjesta odredišta u Hrvatskoj moći ipak kasnije odbiti taj PDV i izvršiti povrat PDV-a. Za izmjene u pogledu isporuka koje nisu u sustavu PDV-a i ne podliježu odbitku PDV-a bez obzira na odbitak pretporeza, do sada je važeća odredba bila za institucionalni pristup oporezivanja PDV-a, a novim odredbama proširuje se popis isporuka koje ne podliježu PDV-u, pa tako u taj popis se uvrštava i univerzalna na poštanske usluge, isporuke ljudske krvi, organa, majčinog mlijeka, usluge zubnih i tehničkih i zubnih nadomjestaka, usluge ustupanja osoblja vjerskih institucija, usluge neprofitnih organizacija svjetskim domoljubnim i dobrotvornim ciljevima itd. Isto tako, proširuje se popis isporuka koje ne podliježu PDV-u na usluge prijevoza bolesnih i ozlijeđenih osoba, pretplatu javnog radija i tv, poštanske marke, lutriju i Ovim predloženim izmjenama proširuje se i lista proizvoda oslobođenih poreza na dodanu vrijednost pri uvozu, ali i uvodi posebni postupak oporezivanja marže kod rabljenih dobara umjetnina, zbirka i antikviteta. Do sada nije bilo regulirano to pitanje PDV-a na maržu. Predlažu se i izmjene isto tako za porezna oslobođenja kod međunarodnog prijevoza, ali i za povrat poreza inozemnim poduzetnicima. Prema važećim odredbama povrat se odobravao inozemnim poduzetnicima i još uvijek odobrava, onima koji sudjeluju na sajmovima u Republici Hrvatskoj za točno određene troškove vezane uz sudjelovanje na sajmovima. Prema novim odredbama, prema ovom prijedlogu povrat poreza inozemnim poduzetnicima koji su im i zaračunali domaći poduzetnici za nabavu dobara i usluga, koji služe za obavljanje njihove gospodarske djelatnosti, povrat poreza ostvaruje se na principu uzajamnosti. Klub HDZ-a podržava i donošenje ovog prijedloga izmjena i dopuna zakona i podržava stavove Odbora za financije i proračun sa dva predložena amandmana. Hvala lijepa. Hvala. Klub zastupnika HNS-a, gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici Porezne uprave, kolegice i kolege. Svima nam je poznato i svima nam je jasno da je porez na dodanu vrijednost jedan od najizdašnijih, najjednostavnijih i najjeftinijih poreza i koji se najlakše prilagođava potrebama. Nacionalnim programom Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji za 2009. godinu postavljen je rok lipanj 2009. godine za usklađivanja Zakona o porezu na dodanu vrijednost s pravnom stečevinom Europske unije na području oporezivanja porezom na dodatnu vrijednost i tu treba pohvaliti poreznu upravu, što je inače rijetkost kad je u pitanju Ministarstvo financija da se držimo rokova, a posebno da raspravljamo i da mijenjamo ono što moramo promijeniti, a posebno akceptirajući i ukupni gospodarski trenutak u kojem se momentalno ili trenutno i država nalazi. Samo donošenje predloženog zakona uskladit će se institucionalno i funkcionalno usklađenje u oslobođenju od obveze plaćanja poreza na dodatnu vrijednost, ispunit će se obveze iz pregovaračkog stajališta za poglavlje 16, porezi kao i obveze iz Nacionalnog programa Republike Hrvatske za pristupanje Europske unije za 2009. godinu. Pored ostalog što je već i kolega Marić rekao, samo da navedem neke od izmjena. Djelatnost od javnog interesa bit će oslobođena plaćanja poreza na dodatnu vrijednost uz propisane uvjete, propisani nisu oslobođenja od plaćanja poreza na dodatnu vrijednost pri uvozu i izvozu dobara, povrat poreza inozemnim poduzetnicima koji je u važećem zakonu ograničen na inozemne, poduzetne i koji sudjeluju i na sajmovima u Republici Hrvatskoj usklađen je s propisivanjem prava na povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost koji su im zaračunali tuzemni poduzetnici za nabavu dobara i usluga za … /Govornik se ne razumije./ … svrhe uz propisane uvjete, uvjet uzajamnosti. Zatim donošenje predloženog zakona uskladit će se oslobođenje od oporezivanja propisane važećim Zakonom o PDV-u bez prava na odbitak pretporeza na način da će se ta oslobođenja primjenjivati neovisno o tome tko obavlja određene isporuke dobara i usluga, društva osiguranja i reosiguranja ili posrednici i zastupnici osiguranja, banke, štedionice ili trgovačka društva. Nadalje, predloženom izmjenom Zakona o poreza na dodanu vrijednost uskladit će se i mjesto oporezivanja pružanja telekomunikacijskih usluga, usluga koje se pružaju elektroničkim putem, usluge emitiranja radijsko-televizijskog emitiranja te usluge pristupa do prijevoza ili prinosa putem sustava za distribuciju plina i električne energije u transakciji s inozemstvom kako bi se izbjeglo neoporezivanje, odnosno dvostruko oporezivanje tih usluga. I potpuno se pridružujem komentaru kolege Marića, a to je da u svakodnevnoj praksi provedbe poreznih zakona, poreznih zakona, prije svega tu mislim na djelatnike porezne uprave da treba što više smanjiti prisutno neposredno administriranje, ali sigurno da s pozicije poduzetnika je upitno i često puta konfliktno i tzv. slobodno tumačenje pojedinih poreznih obveza i mislim da je to nešto što u vremenu pred nama treba jasnije definirati, bilo kroz pravilnike, bilo kroz edukaciju, ali u svakom slučaju jednoznačno poreznim obveznicima, ponavljam, prije svega mislim na poduzetničke, na gospodarstvo dati mogućnost da svoje pravo konzumiraju temeljem vrlo jasnih kriterija. I sve je to u redu, međutim ja moram se vratiti na jednu temu koja je nama vrlo bitna, koja je definirana ovim Zakonom o PDV-u, a to je činjenica da smo u proračunu za 2009. godinu

i da smo već tada kod donošenja proračuna za 2009. godinu s obzirom na ukupno stanje u gospodarstvo, s obzirom na sve nedaće koje mi imamo već duže vremena, ali ovom svjetskom financijskom krizom su razotkrivene, da jednostavno je ta želja neostvariva. Činjenica da punjenje proračuna po osnovu PDV-a i trošarina koje su normalno glavni punjači proračuna, činjenica da ti planirani prihodi se ne pune u planiranim veličinama i mi smo već onda upozoravali, mi u klubu Hrvatske narodne stranke već smo onda upozoravali i opet upozoravamo da Hrvatska već duži niz vremena, doslovce predugo živi iznad svojih mogućnosti, troši više nego zarađujemo, ti računi nam sad dolaze na naplatu, a uvjetom ove svjetske recesije su nam se skupili sve veći. Nama je proračun trenutno u minusu za cca 5 do 10 milijardi, vrlo vjerojatno i više, točne podatke ima samo Ministarstvo financija. A činjenica da ono još do studenog prošle godine nije predočilo niti jedan mjesečni izvještaj o punjenju proračuna, tako da mi praktički pravu informaciju nemamo. Činjenica da u ovom vremenu do sada jedna antirecesijska mjera koja je donesena faktična je rebalans proračuna za kojega smo rekli već i onda kad je donošen da je prenježan, da nije realan s obzirom na realnost i izvjesnost prihoda, činjenica da smo pokrpali rupu u proračunu nedavno sa 750 milijardi eura prodaje obveznica koja će nas ukupno koštati do 2015. milijardu eura, što je tada javnosti javnosti rečeno kao jedan od velikih uspjeha Vladine politike. I u ovom vremenu, a za 2 dana bi trebali dobiti, sutra bi Vlada trebala usvojiti novi rebalans proračuna. Veliko je pitanje što ćemo dobiti s tim rebalansom proračuna? Koje ćemo mogućnosti, koje šanse ćemo dobiti s tim realnim proračunom? Naša zajednička želja, a činjenica je da on treba biti oštar u okviru mogućeg i naša zajednička želja je da to bude i mi u klubu Hrvatske narodne stranke tražimo da bude realan, ne kozmetički, ne sa nekakvom odgodom koja se planira. Na to upozorava i ekonomska struka, na to je upozorio i potpuno i potpuno opravdano i guverner Narodne banke. Međutim, tu se postavlja pitanje da li Vlada ima snage, ima mudrosti, ima odlučnosti to napraviti? Normalno najveća odgovornost je na predsjednici Vlade gospođi Jadranki Kosor. Da li je ona u stanju sa svojim pomoćnicima, mislim na potpredsjednika Vlade, ministre, da li je ona u stanju napraviti od ovog vrućeg krumpira probavljivu krumpir salatu? Da li će ta salata biti manje slana, više slana, manje kisela, više kisela? Ali ključno je da li će ona biti probavljiva? U to osobno sumnjam. Iz nekoliko razloga. Javno zdravstveno je, kad govorimo već o PDV-u, potpredsjednik Vlade zadužen za gospodarstvo. Znači ključna osoba koja definira smjernice, koji definira uvjete kako u našem gospodarstvu stvoriti mogućnosti, uvjete za stvaranje nove vrijednosti, a jedna od nove vrijednosti možemo očekivati nešto ili možemo tražiti nešto, možemo trošiti nešto. Njegova izjava koju citiram, mislim da mi moramo dugoročno razmišljati o promjeni PDV-a na više i znam da to nije lijepo i ugodno točno. To je točno. Međutim koja je to poruka. Povećanje PDV-a je definitivno je jedno rješenje, ono je sasvim sigurno rješenje koje daje mogućnost sređivanja državnih financija. Ali na čiju štetu? Povećavanje PDV-a izvršio bi se izravni udar na kupovnu moć građana ove države, na konkurentnost hrvatskog gospodarstva ili preciznije uvođenje povećanog PDV-a za posljedicu ima izravno otimanje kuna iz džepova potrošača, a s druge strane da bi se nahranila glomazna i neefikasna državna, državni aparat i to prije svega podobnih. Iskustvo nas uči, i neću ništa novo reći, da državni aparat uvijek potroši sav novac koji se prikupi i pitanje je hoće li se kvaliteta javnog sektora zbog ekstra prikupljenog novca povećati i da li smo tu spremni napraviti rezove i da li na taj način imamo spremnosti stvoriti uvjete za uravnoteženje državnih financija. Mi u klubu Hrvatske narodne stranke ponovno upozoravamo da je uravnoteženi rebalans proračuna nužno tražiti na rashodovnoj strani i to ne kozmetički, ne sa nekakvom odgodom, nego odmah sad suštinski, sadržajno i primjereno realnosti i situaciji u koju smo dovedeni zbog nečinjenja u vremenu koje je iza nas. Ukoliko država mora povećati porezne prihode, ona može potpuno slobodno povećati carine na uvoz roba, posebno onih roba koje uništavaju mogućnost i potencijal naše proizvodnje. Ima mogućnosti, čak i zakonsku podlogu. Može povećati posebne poreze na uvezena motorna vozila i ostala luksuzna roba, može povećati porez na alkohol, kavu, duhanske prerađevine, a sasvim sigurno može povećati poreze na dohodak od kapitala, o čemu je već bilo puno puta riječi, i povećati porez na dohodak od imućnih građana, ali nikako u žarištu recesije ne smije povećavati PDV. S obzirom na cjelokupno stanje javnih financija, predstojeći rebalans o kojem ćemo uskoro raspravljati u ponedjeljak u ovom Saboru, ponovo upozoravam našu izvjesnu realnost o kojoj moramo razmišljati, a to je međunarodni monetarni fond. Vrlo je jednostavno. Ako smo kadri sami provesti fiskalnu konsolidaciju, što potpuno opravdano mi u klubu Hrvatske narodne stranke sumnjamo, onda nam u tom slučaju fond ne treba. Ali ako je ne provedemo, morat ćemo, a bilo bi dobro što prije zvati fond da on napravi ono za što mi nemamo spremnosti, sposobnosti ili imamo teret predizbornih obećanja koja nas sad potpuno opravdano predstavljaju O tim temama imat ćemo prilike razgovarati i u ponedjeljak, prilikom rasprave o rebalansu proračuna. U svakom slučaju mi u klubu Hrvatske narodne stranke podržavamo izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

ono o čemu je govorio i gospodin Koračević danas je Hrvatska pred brodolomom. Kapetan je taj brod napustio, i vidjet ćemo kako će teći rasprava prilikom prvog i vjerojatno skorog i drugog rebalansa. Jednako tako držim da nam je potrebna i revizija PDV-a. Godine još '96., iako je PDV stupio na snagu '98. IDS je predlagao da se uvedu diferencirane stope PDV-a. Znači uz opću stopu od 22% da imamo turističku stopu od 11% i socijalnu stopu od 5% za hranu, dječje potrepštine, novine itd., Vjerojatno, mi ćemo uskoro morati cijeli taj poreski sustav redefinirati, i vjerojatno ćemo isto tako morati povisiti PDV-a sa 22 na 23, možda i čak 24%. Vjerojatno će se uskoro ukinuti i nulte stope PDV-a, ali ako se to dogodi, a zasigurno će se dogoditi, onda bi trebali isto tako uvesti međustopu od 10 do 12% na hranu, na knjige, na novine iako novinski izdavači, danas čitam, traže da se oni svedu na 0%. Tu jednu međustopu trebali bi normalno uvesti za dječje potrepštine itd., a sve s ciljem da se sačuva standard na sadašnjoj razini, kako bi mogli s druge strane opet po toj osnovi uprihodovati do kraja godine možda jednu milijardu kuna, a iduće godine između dvije, tri milijarde kuna. Jasno je da kada je riječ o PDV-u da se teret uvijek prebacuje na onoga konačnog kupca. Ali je isto tako jasno da teret PDV-a unaprijed moraju podnijeti poslodavci poglavito prilikom uvoza i stoga njima treba prolongirati plaćanje PDV-a sa sadašnjih 30 dana na 60 dana, a pogotovo treba korigirati zakonske odredbe gdje poduzetnici prilikom uvoza robe PDV plaćaju zajedno sa carinom u roku od 8 dana. Prije je bilo u roku od 30 dana, sada je već godinu dana na snazi zakon koji ih obvezuje da taj PDV moraju platiti u roku od 8 dana što je za mnoge gotovo nemoguća misija. Mi se svi slažemo da je PDV najizdašniji porez, znači cca 40 milijardi kuna, to je jedna bila planirana veličina za 2009. godinu. PDV se u ovom trenutku puni najmanje 15% lošije, no lani. To znači na koncu godine biti 5, 6 možda i više milijardi kuna manje samo po tom osnovu. Znači prije ili kasnije htio to sebi netko priznati ili ne, doći će do korigiranja stope PDV-a ili u protivnom će se uvesti porezi na imovinu, znači na naše stanove itd. odnosno na kamate što će dodatno normalno povisiti kamate gospodarstvu, građanima i dodatno zapravo zamrznuti bilo koju aktivnost u ovoj zemlji. Zašto pada potrošnja u Republici Hrvatskoj koju bi trebalo na neki način pokrenuti? Kako pokrenuti tu potrošnju? Bez potrošnje naprosto ništa neće ići. Pa tako da se pokuša vratiti vjera građanima, ali to vidimo da ne može ova Vlada, nije mogla bivša, neće ni sadašnja. Mislim da ovdje trebaju i sindikati odigrati svoju ulogu, napustiti svojedobno onaj sramni ponižavajući, uvredljiv, protuustavan, protusindikalan sporazum sa Vladom recimo o zabrani protesta na trgu trgu ovdje preko puta sv. Marka, kojega je osobno potpisala recimo gospođa Knežević koja s druge strane nije ni sudjelovala u onim velikim demonstracijama '98. ali ćemo je barem mi u IDS-u itekako podržati ako su namjere sindikatima, a želim vjerovati da jesu časne, otvorene iskrene i da su dovoljno radikalni u ovom trenutku. Zašto to govorim? Jer odgovornost u ovom trenutku je normalno prije svega na Vladi, jednako tako na poslodavcima, prije svega mislim na one koji su sudjelovali u pretvorbi, koji su se od ničega domogli svega u ovoj zemlji. Ovdje normalno ne mislim na one male poslodavce ili srednje ili velike koji su svojim radom do nečega došli, odnosno koji su svojim radom tu imovinu stjecali. Danas je situacija u zemlji da su mogli poslodavci ovi mali zanatlije, obrtnici itd. čak u goroj poziciji od radnika koji rade kod njih. Jednaku takvu odgovornost je tradicionalna hrvatska šutnja kod naših sindikata. Zašto oni šute? Pa zato jer s poslodavcima u javnom sektoru se mogu dogovoriti, pa tako npr. u Hrvatskim željeznicama preko 100 menadžerskih ugovora imaju sindikalni aktivisti. Jasno je odgovornost za ovu situaciju je u velikoj mjeri i na mentalitetu naših građanina, ništa nećemo jasno sve od države tražimo, ali ništa s druge strane u svojoj sredini nećemo itd. Što treba ponuditi? Prvo treba sačuvati plaće, treba sačuvati penzije. Tu trebamo na neki način postići konsenzus, ali jednako tako trebamo postići i konsenzus oko porezne politike pa samim time i oko PDV-a. Treba jasno štedjeti, ono što smo prije čuli od gospodina Koračevića. Treba jednako tako i raditi, na neki način možda to marksistički zvuči, vratiti dignitet radu, treba početi raditi, treba privući investicije, obračunati se s kriminalom, to je vjerojatno prioritet broj jedan, ponovno industrijalizirati Hrvatsku. Sramota je da u bruto društvenom proizvodu, industrija je druga grana samo u županiji Istarskoj nigdje diljem Hrvatske svugdje drugdje je trgovina, treba decentralizirati Hrvatsku, treba čuvati kunu kao zjenicu oka svoga, treba obustaviti ove velike investicije koje ne nose trenutnu korist, treba potaknuti potrošnju, zajednički napisati rebalans proračuna i vidjeti što će biti iduće 2010. godine. Ali je primarno jasno uvesti borbu protiv korupcije i pokušati ovaj kako da ga ja nazovem, jedan socijalistički borački način razmišljanja. Nećemo raditi ali moramo imati sve. A s druge strane svi znamo da je najteže stvoriti novac, najteže je doći do nekoga posla i naplatiti učinjeno. Mnogi koji su u problemima nisu zato odgovorni, jer su sve od sebe dali ali što će ako im netko godinu ili dvije dana ne plaća učinjeno, pa im ne preostaje ništa drugo nego samo da plaču. I svatko tko proziva isto tako trebao bi ne znam dva, tri mjeseca voditi neki posao pa da vidi kako to izgleda. Ono što želim isto tako reći da je trgovina alfa i omega PDV-a. gospodin Koračiveć je govorio o tome da treba dignuti PDV na automobile. Prodaja automobila u 5. mjesecu ove godine u odnosu na prošlu godinu pada 66%. Čak je došlo i do pada alkohola 36,9%, benzin pada potrošnja u 5. mjesecu u odnosu na 5. prošle godine 20,7%, što će reći da se manje vozi, manje radi, supermarketi su ostvarili promet od 17,5% manje nego prošle godine. Ono što raste potrošnja kruha 19,6% jasno kruh je sirotinjska hrana, od nečega treba živjeti i preživjeti. Duhan plus 10,4%. Zašto ne recimo zahvatiti ekstra dobit duhanskoj industriji. Trgovine bilježe pad u svibnju 19,3% u odnosu na svibanj 2008. itd. Ako je tome tako, ako se nešto radikalno ne promjeni, a vjerojatno neće tijekom sezone, deficit će biti sigurno onih onih spominjanih 14, možda 15, 16, 17 milijardi kuna. Ja sam prilikom rebalansa proračuna govorio da on može iznositi čak 20 milijardi kuna na osnovu pada bruto društvenog proizvoda u Republici Hrvatskoj. Mi u ovom trenutku doista moramo dati neku nadu ljudima, mi moramo pokušati na neki način potaknuti tu potrošnju jer od toga u velikoj mjeri ovisi što će se dešavati 2010. godine. Bruto društveni proizvod, on će pasti daleko ispod 5% ali padat će i 2010. Nije problem, ja bih se usudio čak reći toliko ova 2009., problem će nam biti 2010. 2009. možemo nešto zakrpati jasno kako zajmovima koje će trebati jednoga dana vratiti ali što će se dogoditi 2010. Hrvatska mora prolongirati otplatu ino duga, mora pozvati MMF, morat će povisiti PDV ili kako bi sačuvala tu socijalu, plaće, penzije, od 14 do 16 milijardi kuna deficita gospodin Šuker može u ovom trenutku doći do 12,5 milijardi kuna. Znači, može servisirati negdje oko 12 do 13 milijardi kuna. Zašto? Jer mu više novaca ne mogu dati ni naše a neće ni strane banke. Mirovinski fondovi u ovom trenutku mu mogu dati 2 milijarde kuna, domaće banke milijardu, sigurno ne 2 milijarde kuna. Profumo UniCredit to vlasnik Zagrebačke banke, Pasera šef "Inteze" koja je vlasnik Privredne banke itd., tu se može doći negdje do 7 milijardi Obveznice na međunarodnom tržištu novca, tu ćemo moći dobiti negdje 3 do 4 milijarde kuna a to je negdje oko 12 do 13 milijardi kuna a prema gospodinu Rohatinskom nama u ovom trenutku treba 42 milijarde kuna. Znači, uz ovo što možemo dobiti još nekih gotovo tridesetak milijardi kuna. I što će se dogoditi, ono čega se bojim da će ovaj drugi mirovinski stup zbog između između ostalog i nelogičnosti jer novi umirovljenici imaju manje plaće nego stari biti na neki način pretočen u onaj prvi mirovinski stup ali ako se to dogodi tko će sutra financirati državu sa 2-3 milijarde kuna godišnje itd. Ono što je možda bit ovoga zakona o čemu je gospodin Marić govorio ispred kluba HDZ-a iako je rekao da će podržati taj zakon to je to je dodatna restrikcija za domaće subjekte. Prije svega ovdje mislim na uvoznike. Ja mislim da je ovaj zakon dodatni udar na domaće subjekte jer će se PDV plaćati ne samo na onu fakturiranu robu u inozemstvu, normalno na to ide još i carina nego će se plaćati i na sve troškove, na primjer špedicije, skladištenja, prijevoza, dostave robe itd. Osobno držim da je to neprihvatljivo, ova zemlja na neki način živi nažalost od uvoza kad nemamo vlastite industrije i da će to dodatno doprinositi gubitku radnih mjesta. Znači, mi na neki način teret s inozemnih pravnih subjekata prebacujemo ovim zakonom na domaće pravne subjekte, za mene je to nedopustivo kao što je nedopustivo da se PDV recimo pri uvozu mora platiti u roku od 8 dana. Velikim subjektima Todoriću, ovima, onima država sigurno izlazi u susreta ali mali tu obvezu moraju ispuniti u roku od 8 dana što svakim danom postaje sve teža i teža a uskoro će postati i nemoguća misija. Ja znam koliko u ovom trenutku Vladi treba novac ali teret poslovanja je ionako prevelik za domaće tvrtke i treba ga smanjivati. Znači, mjera svih mjera kod PDV-a je da se rok plaćanja sa 30 dana protegne na 60 dana i pri uvozu jednako tako s 8 dana na barem 30 kao što je bilo ili 60 dana. Kod uvoza vi znate da sve morate platiti avansno unaprijed i kešom bilo da kupujete robu u Italiji, Njemačkoj, šta ja znam gdje i to je izuzetno teško. Sve u svemu znači osim oko ovoga detalja ostale odredbe bi klub IDS-a rado prihvatio ali mislim da to će dodatno doprinositi dodatnim blokadama naših poslovnih subjekata posebice onih malih za što bi poreske uprave trebale imati neko razumijevanje a u konačnici to će rezultirati i slabijim punjenjem državnog proračuna i gubitkom radnih mjesta. Hvala. Klub zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Kad je riječ o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost onda treba reći par stvari. Treba reći da se ovim zakonom uz sve stavke koje se usklađuju i koje mi naravno i podržavamo će se i ove godine znači zbog načina obračuna dogoditi to da ćemo i zbog ovog zakona, zbog usklađivanja s Europskom unijom u državnom proračunu imati zbog ovog zakona isto tako i manje novaca. To je jedna stvar. Znači, mi zbog europskog usklađivanja ćemo ovim zakonom imati nešto malo manje novaca u državnom proračunu. međutim, ako pogledate tablice iza i odredbe u kojima je zakon usklađen odnosno nije usklađen sa direktivama Europske unije shvatit ćete da ćemo još jednom do kraja godine morati usklađivati isti taj zakon porez na dodanu vrijednost. I postavlja se zapravo pitanje zašto imamo po tri ili četiri izmjena i dopuna zakona a ne možemo to napraviti odjednom i to je onaj problem koji smo otvorili kad je tu bio prošli tjedan i Zakon o osiguranju kad smo tri puta pod istim obrazloženjem za usklađenje s Europskom unijom donosili isti zakon. Taj proces i takav način rješavanja stvari nije sustavan i on ulijeva nepovjerenje u legislativni sustav. Ono što još moram reći a kad pričamo o direktivama Europske komisije koje ovdje treba primijetiti i koje će se primijeniti i u ovom zakonu a i u slijedećem zakonu koji ćemo mijenjati još jednom do kraja godine, treba reći to da mi volimo prihvaćati europske direktive kad usklađujemo zakonodavstvo ali ne prihvaćamo europske smjernice kad je u pitanju zaštita građana. Pa se postavlja pitanje zašto na primjer nismo prihvatili europske smjernice o međustopi PDV-a koje Europa upravo da bi stala u zaštitu svojih građana postala svim europskim državama. Mi smo takvu međustopu na osnovnu hranu, na osnovne potrepštine kućne za građane, na dječje pelene, na dječju hranu predlagali da ta stopa bude 10% kako bi u ovim kriznim vremenima upravo omogućili hrvatskim građanima da lakše podnesu krizu. unija predloži takve promjene one su sigurno opravdane i imaju svoje uporište. Zašto? Zato jer u krizi i po planu Europske komisije koji se zove European Commission Recovery plan cilj je dvije stvari potaknuti. Razvoj gospodarstva i zaštiti najosjetljivijeg dijela stanovništva. Bez te dvije komponente nema ni dugoročno održive strategije. Ono što još moram reći je da definitivno i u svjetlu svih gospodarskih događanja a sve jače prisutne nelikvidnosti koja se penje i po nekim procjenama iznad 17 milijardi. U ovoj državi nitko nikome ne plaća i ne samo zato što je poslovni moral na visokoj razini već zato što država nije našla za shodno urediti taj sustav kroz vrlo jednostavan registar plaćanja. Kroz vrlo jednostavan registar plaćanja ali to bi značilo da država onda u najkraćem mogućem roku treba podmiriti i svoje obaveze. I mi smo u skladu i sa tim i poslali upravo dva prijedloga kao oporbeni klubovi da država ne naručuje ono ono što nije do sada, znači da ne naručuje novo ukoliko nije podmirila obaveze, odnosno da podmiri sve obaveze vezane za one stavke koje nisu plaćene na taj način da generirala likvidnost u hrvatsko gospodarstvo. ako se već prolongira plaćanje preuzetih obaveza i od strane države i do strane velikih gospodarskih subjekata kojima je to na neki prešutan način dopušteno onda nema nikakvog razloga da se možda ne prolongira i ovo o čemu su prethodnici prije mene govorili i plaćanje samo PDV-a, jer poduzetnik je u situaciji da mora odmah platiti PDV a to mu predstavlja trošak. I upravo zbog toga što mora odmah platiti PDV možda nema taj mjesec isplatu plaće a to je ozbiljna stvar. I na kraju moram reći još nešto a vezano je za moguće najave i izjave pa i vodećih ljudi u hrvatskoj Vladi za možebitno dizanje PDV-a. Nitko ozbiljan i onaj tko razumije ekonomiju ne može pričati o dizanju PDV-a, kao rješenju pa makar i te izjave dolazile od samog ministra jer to je kratkoročni efekt. To je efekt kao da imate karticu i po toj kreditnoj kartici odete u jednokratan dug a taj dug nemate s čime vratiti. To je efekt ako ne znate kamo strateški usmjeriti novce od poreza, od povećanja bilo kakvih poreza onda je bolje da povećanja ne radite. Zašto? Zato jer povećanje poreza a pogotovo poreza na dodanu vrijednost vodi u inflatornu spiralu, vodi u inflaciju, vodi u sve veće cijene, vodi u sve manju zaštitu hrvatskih građana i vodi u rizik neisplate plaća hrvatskim građanima. I ako nema vizije kako usmjeriti višak poreznih prihoda strateški za spas prije svega hrvatskoga gospodarstva onda davati izjave o povećanju PDV-a je krajnje neozbiljno i neodgovorno. I evo u tom smislu i mi kao klub SDP-a ne želimo o tome ćuti. Hvala lijepa. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Bernardić je kazao u Hrvatskoj nitko nikomu ne plaća. Taj navod nije točan. U Hrvatskoj ima poštenih ljudi, u Hrvatskoj ima poštenih poduzetnika koji uredno plaćaju svoje obaveze i poduzetnicima i državi. Čak dižu i kredite zato što ne mogu naplatiti svoja potraživanja da bi bili odgovorni prema društvu i prema svojim poslovnim partnerima. Ali onih najvećih, njih 10-ak, 15, ponaša se tako bahato, tako bezobrazno, tako ucjenjivački da javno govore kako snižavaju cijene a rokove plaćanja sa 60 dana prolongiraju na 275 dana. Hvala lijepo. Gospodin zastupnik Davor Huška izvolite. Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost s konačnim prijedlogom zakona. A i iz obrazloženja je vidljivo da će se donošenjem ovoga zakona ispuniti obveze iz pregovaračkog stajališta za poglavlje 16 porezi, te obveze iz nacionalnog programa Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji za 2009. godinu, te će se izvršiti daljnje usklađivanje zakona o porezu na dodanu vrijednost sa pravnom stečevinom U skladu sa navedenim plaćanje poreza na dodanu vrijednost uz propisane uvjete biti će oslobođene djelatnosti od javnog interesa. Također propisani niz oslobađanja plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri uvozu i izvoz dobara reguliran je povrat poreza inozemnim poduzetnicima, donošenjem zakona uskladiti će se oslobađanje oporezivanja propisana važećem Zakonu o porezu na dodanu vrijednost. I isto tako usklađuje se mjesto oporezivanja pružanja telekomunikacijskih usluga. Pojednostavljuje se ovim Izmjenama zakona i oporezivanje vlastite potrošnje poduzetnika kroz reprezentaciju i osobni prijevoz, troškove sredstava za osobni prijevoz. I vjerujem da će i dalje porezna uprava voditi brigu o točnosti prikazivanja tih troškova i oslobođenja. No, međutim, mislim da bi uz pažnju koja se posvećuje troškovima i oslobođenjima od troškova reprezentacije oporezivanja osobnog prijevoza posebnu pažnju trebalo posvetiti uporabi osnovnih sredstava pojedinih poduzetnika, tvrtki za koje se koristiti pred porez a osnovna sredstva se koriste u značajnoj mjeri u osobne svrhe. Ovdje bih istakao još dio stvari, jer govorimo o visini ostvarenog oporezivog prometa u prethodnoj godini od 85 tisuća kuna gdje je dana mogućnost fizičkim i pravnim osobama sa sjedištem u tuzemstvu odnosno Republici Hrvatskoj da ne uđu u sustav PDV-a. Možda treba razmisliti da se taj iznos u budućim razdobljima poveća malih poduzetnika koji ostvaruju pozitivni promet do 100 tisuća kuna, ima dosta. I vjerujem da bi im ovo povećavanje

o ukidanju oslobođenja za uvoz doniranih dobara ili uvoz dobara koji se plaćaju iz inozemne novčane donacije. Tu se međutim predlaže oslobađanje pri uvozu besplatno dobivenih dobara za zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba ako se ta dobra besplatno dijete ugroženim osobama kao i uvoz dobara za zadovoljenje osnovnih životnih potreba za pomoć žrtvama katastrofe kada ih uvoze državne ili druge registrirane humanitarne i dobrotvorne organizacije i ustanove. Predlaže se oslobođenje na uvoz oprema koja se besplatno šalje navedenim organizacijama za zadovoljenje njihovih operativnih potreba i humanitarnih ciljeva. Mislim da ovdje treba i dalje zadržati mogućnost oslobađanja plaćanja PDV-a za donacije koje dolaze u Republici Hrvatskoj na područjima posebne državne skrbi, ali to su doslovce područja gdje je došlo do ratnih razaranja, stradanja materijalnih, ljudskih. A i dalje evo ima dobrih ljudi iz Europe i svijeta koji su spremni uputiti različite donacije kako u materijalnim dobrima, različitoj potrebnoj opremi, tako i u novcu upravo na ta ratom stradala područja naše države pa molim evo da se zadrži mogućnost da ta područja budu i dalje u slučaju donacija oslobođena plaćanja PDV-a. U konačnici, mislim da je ovo dobar zakon. Naravno da nas ne veseli da prema procjenama za 2010. godinu dolazi do smanjenja prihoda državnog proračuna u visini od 32 i pol milijuna kuna, ali evo to je cijena određenih olakšica poduzetnicima na području Republike Hrvatske kroz izmjene Zakona o porezu na dohodak. Naravno, dajem podršku primjeni ovog zakona. Hvala. Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Ivica Mladineo. Izvolite. Replika je bila? Dobro. Replika, gospodin zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Kolega Huška, nisam se mislio javljat, ali sjajno ste primjetili jedan detalj u poslovanju hrvatskih poduzetnika kad ste kazali da vrlo često dolazi do korištenja imovine u vlasništvu tvrtke u privatne svrhe. Ja doista skrećem pozornost i javno na taj problem i nije nepoznato da se mnoge veće kompanije služe automobilima u privatne svrhe, čak voze i oni koji nisu zaposleni u tvrtkama, od 0 do 24 voze. kuće i kućice za odmor isključivo služe za privatne svrhe, za življenje, a koriste se i u pretporezu i troškovi održavanja i investicijski troškovi, sve na teret društva. Da se jahte i jahtice milijunskih vrijednosti, ali u eurima, isključivo koriste u privatne svrhe i uredno svi troškovi plaćaju sa tvrtki, i održavanje i nabavka i pretporez i vožnja i poslovnih partnera i prijatelja i rodbine. Da se čak i hoteli koriste kao mjesto stanovanja, a u vlasništvu su tvrtke. To je nešto na što treba skrenuti pozornost i nešto što treba ići u te velike jer samo jedno pogrešno vođenje amortizacije utječe ogromno na na prikazanu dobit, a time i na porez na prikazanu dobit. Ali doista pustite ove, zar je bitno tko s kim ručava, koji poslovni partner je s kim na poslovnom partneru. Ako se time ne utječe na visinu poreza, ne utječe se na ubiranje poreza, to jedino može služiti za industrijsku špijunažu, a to nije dobro. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Davor Huška. **Huška, Davor (HDZ)** Upravo tako uvaženi kolega Mariću, nisam mislio na male poduzetnike, na minimalne troškove reprezentacije koji se stvaraju jer to u biti ni ne utječe u velikom iznosu na visinu PDV-a, na gubitke države koji se događaju upravo iz razloga koje ste naveli kod ovih mega poduzetnika koji imaju veliku imovinu, vikendice, jahte, velike automobile koji se uglavnom koriste za privatne svrhe. Mislim kad bi se tu posvetila veća pažnja da i ova 32 milijuna koja gubi državni proračun donošenjem ovog zakona da bi se jako lako i brzo nadoknadila u državnom proračunu. A mali poduzetnici koji imaju osobne automobile, traktore, građevinske strojeve, ne mogu napraviti veliku štetu i da koriste tu opremu, tu imovinu u privatne svrhe. Radi se o mega poduzetnicima i njima treba posvetiti i mega pažnju od strane porezne uprave. Hvala.

da ipak, ja bih volio da do kraja godine moramo ići u izmjenu Zakona o PDV-u. To znači da bi pregovori bili gotovi i da bi onda išli sa konačnim zakonom koji bi se primjenjivao pristupanjem Europskoj nova izmjena, novi zakon dolazi nakon završetka pregovora i pregovaračkih stajališta koje bi se ugradilo u poseban zakon. Odgovorio bih cijenjenom zastupniku Mariću da ima jedna novina, uvođenje i ovog Općeg poreznog zakona. Krećemo ipak sa ovim ciljanim nadzorima u kojima ćemo moći kontrolirat i korištenje i jahti i automobila i svega ovoga što je neposlovno, ćemo vršit male ciljane nadzore što će pripomoći dosta uvođenje reda u poreznoj upravi, ali i u privredi. Imaju posebni odjeli koji su osnovani u velikim ispostavama, znači brzi i ciljani nadzori. I na kraju imamo amandmane Odbora za zakonodavstvo i za financije koje Vlada prihvaća.